Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 2/2022 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 23.2.2022 pidetyssä täysistunnossa.